Idemo na izbor, imenovanja i razrješenja. Molim predsjednika Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora poštovanog Šimu Lučina da podnese izvješće. Hvala Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora. Prvo, razrješuje se član odbora Tomislav Karamarko. Pod dva, za člana odbora imenuje se Ivan Šantek. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Možemo se izjasniti tko je za predloženu odluku? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da smo jednoglasno sa 11 glasova za donijeli predloženu odluku. Izvolite dalje. **Lučin, Šime (SDP)** Sljedeće je Prijedlog odluke o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora. Za člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora bira se Dražen Pandek. Pod dva, dakle dana 13. lipnja 2012. dužnost člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora prestao je obnašati Mihail Zmajlović. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Predlažem da se izjasnimo tko je za predloženu odluku? Hvala lijepa. Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Nema. Molim rezultat. Utvrđujem da smo jednoglasno sa 11 glasova za donijeli predloženu odluku. Hvala lijepa. Idemo dalje. **Lučin, Šime (SDP)** Prijedlog odluke o razrješenju i izboru članice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora. Razrješuje se članica Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora Dragica Zgrebec. Dva, za članicu Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora bira se Marija Lugarić. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje predloženu odluku. Tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Molim rezultat. Utvrđujem da smo jednoglasno sa 110 glasova za donijeli predloženu odluku. Idemo dalje. **Lučin, Šime (SDP)** Prijedlog odluke o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za obitelj, mlade, sport Hrvatskog sabora. Jedan, za članicu Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora bira se Marija Lugarić. Pod dva, dana 19. lipnja 2012. dužnost člana Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora prestao je obnašati Dan Špicer zbog prestanka obnašanja zastupničke dužnosti. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje predloženu odluku. Tko je za? Hvala lijepa. Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Molim rezultat. Utvrđujem da smo jednoglasno sa 110 glasova za donijeli predloženu odluku. Idemo dalje. Prijedlog Odluke o izboru člana Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora za člana Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora bira se Draženko Pandek. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Dajem na glasanje prijedlog Odluke o izboru člana Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskoga sabora. Tko je za? Tko je protiv? Molim rezultat. Konstatiram da je jednoglasno sa 109 glasova za donesena odluka. Prelazimo na prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu nagrade "Faust Vrančić". Hvala lijepo. Dakle, razrješuju se dužnosti predsjednik Odbora za dodjelu nagrade "Faust Vrančić" prof.dr. Ante Markotić, članovi Odbora za dodjelu nagrade "Faust Vrančić" prof.dr. Igor Čatić, prof.dr. Tonko Ćurko, mr. Alan Labuz, Ivica Lovrić, prof. Bernardin Peroš. Pod dva, Ivanka Roksandić, članici Odbora za dodjelu nagrade "Faust Vrančić" iz reda zastupnika, članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora protekom zakonskog roka istekao je mandat. u Odbor za dodjelu nagrade "Faust Vrančić" imenuju se za predsjednika prof.dr. Nedjeljko Perić, za članove prof.dr. Stjepan Car, prof.dr. Božidar Matijević, Tihomir Tomičić, Dubravko Diklić, prof.dr. Anto Markotić i dr. Damir Tomić. **Zgrebec, Dragica Nitko se ne javlja. Zaključujem raspravu. Stavljam prijedlog odluke na usvajanje. Tko je za? Hvala. Ima li koga protiv? Suzdržanih? Molim rezultat. Konstatiram da je sa 107 glasova za jednoglasno prihvaćen prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu nagrade "Faust Vrančić".

Današnji dio sjednice završavamo. Nastavljamo s radom u ponedjeljak 10. prosinca u 15,00 sati sa raspravom o Strategiji razvoja pravosuđa za razdoblje od 2013. do 2018. godine. Hvala lijepa. Hvala